Hvala, gospođo Obradović.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. **Nenad Konstantinović** Zahvaljujem se, potpredsedniče.Uvažene dame i gospodo narodni poslanici, predsednice Vlade, danas prvo hoću da iskoristim ovu priliku da se zahvalim ljudima koji su svo vreme vanrednog stanja radili svoj posao, koji su bili hrabri, koji su bili požrtvovani i koji su omogućili svima nama da preživimo ovaj virus, da preživimo vanredno stanje u koliko-toliko normalnim uslovima.Zahvaljujem se lekarima, dakle herojima, zahvaljujem se prodavcima, prodavačicama u radnjama koje su radile sve vreme, zahvaljujem se policajcima, komunalnim službama, novinarima, svim onima koji su radili svoj posao. Dakle, ti ljudi su istinski heroji.Danas, heroji.Danas, kada ukidamo vanredno stanje, valjda treba da uradimo neku rekapitulaciju i da čujemo kako se i šta se dešavalo za vreme vanrednog stanja, u najvećoj meri o tome na koji način su uvođene mere, kakav je bio efekat tih mera i kakav je bilans, da kažem, žrtava od Korone.Nažalost, danas nema u Skupštini tog izveštaja. Ponovo Vlada izbegava da razgovara o tome pred kamerama, odnosno pred građanima. Nema izveštaja u pisanoj formi od februara meseca kada je formiran krizni štab, od one konferencije za štampu kada je savet bio da može da se ide u Milano do današnjeg dana. Taj izveštaj nam je potreban, o tom izveštaju mora da se raspravlja, ne zbog toga da bismo mi znali šta je sve bilo, nego zbog toga da bismo mogli svi zajedno da utvrdimo šta su bile greške, da se te greške ne bi ponovile.Korona je i dalje među nama, virus nije prestao. Juče je bilo 100 novoobolelih, danas ima novoobolelih i sutra će biti novoobolelih. Moramo da analiziramo greške da bismo se pripremili za drugi talas. Nemojte olako shvatati drugi talas, kao što ste olako shvatili u februaru mesecu Koronu koja nam dolazi. Da li smo mi pripremljeni za drugi talas? Da li imamo sve ono što je neophodno i kako građani treba da se ponašaju? O tome nijedne reči danas nema.Mi smo vam ukazali i prošli put da je bilo bolje da smo raspravljali o merama pred parlamentom, da dođe stručni tim, da dođu epidemiolozi, da mi možemo da postavimo pitanja kao građani ono što nam nije jasno. Da smo tako raspravljali, svi bismo znali koje je obrazloženje za uvođenje određenih mera i lakše bismo ih prihvatili. Vi ste doneli mere iza zatvorenih vrata, odlučili u Palati Federacije i saopštili na konferenciji za štampu. Šta ste rekli? Pošto mora da se smanji fizički kontakt, zatvaramo Srbiju i pretvaramo je u kasarnu. Svi preko 65 godina sede mesec i po dana u stanu i ne mogu da izađu.Zašto, ljudi? Zašto nema nimalo humanosti u odlukama koje vi donosite? Zato što vas ne interesuje kako će se to odraziti na građane. Da ste razmišljali koje su posledice za penzionere ako sede mesec i po dana u stanu na njihov imunitet… Šta znači to da ne mogu da se kreću? Kakve bolesti ti ljudi inače imaju? Kakav strah to izaziva kod njih, neizvesnost? Ljudi ne znaju, šta ako se razboli neko od penzionera, ne od Korone, kako će dobiti zdravstvenu zaštitu? Kako da ostvari tu zdravstvenu zaštitu, jer ne mogu da izađu iz stana? Zašto nije mogla da bude mera da se sat vremena dnevno ti ljudi prošetaju? Zašto ste morali da donesete meru da sedimo četiri dana, osamdeset sati u karantinu svi? Pa, mogli smo svaki od tih dana sat vremena da se prošetamo.Vi, pošto ste videli da manjina, a to je manje od 1%, krši mere, vi ste onda doneli odluku da svih 99% stavite u zatvor. Pa, ne može zbog 1% većina nas koji smo i odgovorni i disciplinovani, većina građana da trpi. To nije normalno. Postoji način da se suzbije, ako su ljudi u parkovima i ako roštiljaju, a nije dozvoljeno da se to radi. Njih treba da kaznite. Ove što bakljadu organizuju treba da kaznite. Ne mogu da se šetaju u policijskom času. Svako ko se šetao za vreme policijskog časa mora da bude kažnjen, a ne da mi trpimo zbog toga dane i dane policijskog časa.Ono što nas najviše boli, to je što na današnji dan ova Vlada nema plan. Vi ste, premijerka, danas ovde sami. Gde je Đorđević? Gde je Đorđević da objasni kako je Korona ušla posle pet nedelja u Gerontološki centar? Ko je odgovoran za to? Nije ušla na početku kad niko nije znao šta je i kakav je ovaj virus? Korona ulazi posle pet nedelja u Gerontološki centar i na kraju i ne znamo koliko ima mrtvih u tom centru u Nišu, 40, 50. Niste nam ni to dali u izveštaju. Gde je njegova odgovornost i zašto danas nije tu?Šta tu?Šta se desilo sa ministrom Šarčevićem? Je li on nestao? Njega nema. Danas je 6. maj, deca ne znaju kako će, na koji način, kog dana polagati ispit za upis u srednju školu. To niko ne zna. zna. Hoće li to biti onlajn? To je bio pokušaj, pa je propao. Kako će se upisati deca u srednju školu? Kako će se studenti upisati na fakultet? Gde će se organizovati ti ispiti? Da li shvatate da ti ispiti treba da budu u junu mesecu? Mi imamo mesec dana do tada. Oni ne znaju šta da uče, kako da uče, gde da uče, gde će da polažu i šta će da polažu.Dakle, nemate nikakav plan za budućnost i niste ga građanima objasnili. Možda vi donesete neku odluku iza zatvorenih vrata, ali građani za to ne znaju. Ne zna danas niko kako da ode kod lekara ako ima potrebu, nevezano od Korone. Da li su čekaonice pune? Kako će se zakazivati pregledi? Kako da znaju naši stariji sugrađani da odu na pregled? Kome da se jave? Da li će ih biti 100 u čekaonici, pa će svi da se zaraze?Imali ste situaciju za vreme vanrednog stanja gde kažete – četiri dana svi sedite, a onda se napravi gužva ispred radnji. Da ste omogućili da sat vremena čovek može da ode do prodavnice, to je bilo u drugim zemljama, u zemljama gde nisu mogli da se kreću građani, ali su mogli od kuće do prodavnice da odu. Ako svako može svaki dan da ode samo do prodavnice, onda nemate gužvu ispred prodavnice. U tom redu stoji sto ljudi, tih sto ljudi se zaraze jedni od drugih. Pravile su se gužve bez razloga.Dakle, nije sporno bilo da je potrebno vanredno stanje, nije sporno bilo da su potrebne mere, ali je Vlada morala da učini dodatni napor da omogući da te mere budu prihvatljive i za realizaciju svih građana, a da ne trpi njihovo zdravstveno stanje.Dakle, stanje.Dakle, morate se posvetiti onome što dolazi. Ja mislim da je ova Vlada nesposobna, da ne može to da organizuje i da zato mora da dođe do promene vlasti. Vi ne možete da nas vodite kroz drugi talas Korone, jer nam niste ponudili danas 6. maja nikakav plan. Nema plana od strane Vlade. Niste sposobni to da smislite. Shvatite kakva je neizvesnost kod građana od onoga šta nas čeka. Ne samo zdravstvena zaštita, ne samo školstvo, sve ostalo, ekonomija. Da li ćemo ostati bez posla ili nećemo, hoće li se smanjiti plata ili neće?Videli smo, tri milijarde je deficit. Odakle nam te tri milijarde? Kako ćemo se zadužiti? Dajte plan, dajte da raspravljamo o tom planu. Gde su ti stručnjaci koji su predlagali mere danas da objasne sve ono što se dešavalo? Nema nikoga, vi sedite sami. Niste podneli izveštaj, govorili ste pet minuta o tome kako treba da se ukine vanredno stanje. Da, a šta dalje? Gde su vam preporuke šta sutra? Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Konstantinoviću.Reč ima predsednica Vlade, Ana Brnabić. Izvolite. Hvala vam.Ja mogu zaista samo da zaključim da ste vi jedan vrlo neinformisan čovek. Da vas pitam, gde ste vi živeli poslednjih dva meseca? U Srbiji? Ako ste poštovali mere, a verujem da jeste i hvala vam na tome, mogli ste da gledate televizor, pratite sredstva javnog informisanja. Da jeste, a uz ogradu da sada niste samo političar nego ste i iskreni, ne bi postavljali ova pitanja.Zašto? Zato što je na najveći broj ovih vaših pitanja o merama, zašto su donesene, kako se implementiraju, šta sa drugim građanima i sve ovo ostalo, ta ista pitanja su postavljanja i na njih su odgovori dati tokom svakodnevnih pres-konferencija, prvo u Vladi Republike Srbije, a nakon toga u Palati Srbije gde je bilo moguće obezbediti bezbednije uslove, odnosno fizičku distancu, svaki dan. Ponavljam, svaki dan je postojala pres-konferencija u kojoj su bili prisutni ili ministri, ali uglavnom struka, nekada predsednik Republike i nekada ja.Te ja.Te pres-konferencije su trajale i po nekoliko sati da bi se odgovorilo na sva pitanja. Pitanja su postavljali svi mediji, dakle, portali i elektronski mediji, štampani mediji, svi mediji, radio stanice. Mislim da su se ljudi zapanjili koliko medija i novinara ima kada su videli ko sve postavlja pitanja na tim pres-konferencijama. Upravo zato što smo želeli da pokažemo jednu vanrednu transparentnost i da damo odgovore na sva pitanja koja neko eventualno može da ima.Paralelno sa tim smo napravili nekoliko alternativnih načina komunikacije i sa Vladom Republike Srbije i sa Kriznim štabom. Jedan od njih, na primer, za mlađe ljude je „Vajber“ platforma,

tom smislu, moram da kažem da smo vama koji ste duže od decenije bili na vlasti postavili domaći zadatak

i kako se informišu građani. Podsetiću vas još jednom da u vreme kada ste vi bili odgovorni za ovu državu i u vreme kada ste uveli vanredno stanje, i to vanredno stanje je uveo v.d. predsednik Republike, da su mediji bili zabranjeni. Niti je ko smeo, ne daj bože, da kritikuje, niti je ko smeo da da bilo kakvu informaciju, a da nije preneo od reči do reči zvaničnu informaciju koja dolazi od uporedite to i uporedite svakodnevne konferencije za medije, svakodnevne, svaki dan trajanja vanrednog stanja, na kome su pozivani svi novinari, svi mediji i imali punu mogućnost, data im je prilika da postavljaju pitanja, koju su oni iskoristili, zbog čega su te konferencije trajale toliko dugo.Kako su uvođene mere?

više od hiljadu puta su mogli da čuju da su mere uvođene tako što ih je predlagala struka, koju smo mi kao Vlada Republike Srbije slušali i u potpunosti podržavali, uz ogradu da je na nama sva odgovornost. Odgovornost za greške, greške kojih je bilo, bezgrešni nismo, i biće, ko radi taj i greši, je na nama. Struka je dala maksimum. maksimum. Kao što se ponosim transparentnošću i načinom komunikacije sa medijima i sa građanima tokom vanrednog stanja, ponosim se i time što odluke nismo donosili politički, već što smo slušali struku.Kakav je bilans, kakvi su rezultati? Ja vam zahvaljujem još jednom na tom pitanju. Pričali smo o tome i prošle nedelje kada sam bila ovde i kada sam bila sa ministrima, kada smo davali izveštaj o tome kako smo se borili, šta smo uradili, zašto smo uradili i kakvi su rezultati. Vi znate za te rezultate i zato verujem da ste me to pitali, da bi nas, pretpostavljam, pohvalili. Ali, hvala vam što ste mi dali još jednom priliku da pričam pred građanima Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, mislim da svi mi skupa treba da budemo ponosni na te rezultate, iako, kao što je rekao poštovani narodni poslanik ranije, ne možemo da kažemo i kada imamo jednu jedinu žrtvu da su rezultati odlični. Ali, naša smrtnost je jedna od najmanjih u svetu i najmanja u ovom delu Evrope, kao što je rekao i potpredsednik Vlade, gospodin Ivica Dačić. Dačić. Zaključno sa jučerašnjim danom, stopa smrtnosti u Republici Srbiji je 2,07%. U ovom delu Evrope svi imaju veću smrtnost.Pored

do kraja, i do današnjeg dana ostao u mogućnosti da svakom pojedinačnom građaninu Republike Srbije pruži adekvatnu negu. Nisu nam zafalili ni respiratori, nisu nam zafalili ni lekovi, nije nam falila zaštitna oprema. I dan-danas Republika Srbija je jedna od najbolje opremljenih zemalja u Evropi, ako ne u svetu, što se tiče lekova, dostupnosti respiratora i zaštitne opreme. E, to je sve bilans i to je sve rezultat.Pripreme rezultat.Pripreme za drugi talas, i o tome smo pričali i prošle nedelje, juče je već krenula epidemiološka studija, to smo dogovorili sa strukom na Kriznom štabu. Tu epidemiološku studiju rade i objaviće je međunarodno Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu zaista naši najbolji stručnjaci i istraživači.

Imamo mnogo, mnogo bogatije zemlje koje su se nama, malenoj Srbiji, hrabroj Srbiji, pametnoj Srbiji, Srbiji koja stvara, obratile da im pomognemo sa Eliza testovima, testovima na antitela. Materijal je već stigao na Institut za primenu nuklearne energije (INEP) i za manje od 30 dana imaćemo masovnu proizvodnju naših testova na antitela.Sa druge strane, imamo Institut za molekularnu genetiku koji se bavi pravljenjem sada genetičke genetičke biobanke kako bi bili spremni da istražujemo ko eventualno u Republici Srbiji može, ko je pojedinačno otporniji na ovakav i slične viruse, ko je manje, da kada, ukoliko bude bio drugi talas, i tu pojedinačnu analizu našeg stanovništva imamo, tako da možemo i da ocenimo, recimo, od medicinskog osoblja ko je na prvoj liniji fronta, ko dolazi kasnije, isto tako sa vojskom, policijom itd.Imamo i čitav niz nekih drugih stvari, pritom, da vam kažem, pošto niste informisani, ne znam kako, pretpostavljam da ne pratite sredstva informisanja, i da lek koji se tretira primarno za lečenje koronavirusa, odnosno za tretiranje koronavirusa – hlorokin, imamo zahvaljujući uspešnoj privatizaciji „Galenike“, ali i našim vezama i kredibilitetu u inostranstvu i podršci pre svega, recimo, Republike Francuske i predsednika Makrona imamo u ovom trenutku hlorokina dovoljno i za lečenje pacijenata koji koriste hlorokin – lupus i ostale bolesti, i za trenutni broj pacijenata što se tiče kovida 19 i za eventualno drugi talas, jer u ovom trenutku imamo nešto više nego dovoljnih potreba za 42.000 ljudi.Bili smo spremni koliko god je jedna država mogla da bude spremna za ovakvu pandemiju i pre nego što se pojavio prvi identifikovani slučaj u Srbiji i spremni smo i za eventualno drugu fazu, ako bude ako bude ponovo bilo takve potrebe u Srbiji.Sigurna sam da vi nemate poverenje u Vladu Republike Srbije, ne znam na čemu se to bazira, osim na vašim nekim ličnim, personalnim preferencama. Nije mi naročito žao zbog toga, ali mislim da je to vaš gubitak.Pominjete izbore. Ja verujem u građane Republike Srbije. Mislim da građani Republike Srbije jako, jako dobro mogu da procene šta je ko i kako radio.Verujem da ćete dobiti ogromno poverenje građana Republike Srbije. Verujem da vi ulivate poverenje građanima Republike Srbije onako kako ja ne ulivam poverenje vama, jer su videli i građani Republike Srbije kako ste se borili sa nekim kriznim situacijama tokom duže od decenije na vlasti. Recimo, tada pandemijom virusa H1N1, kada je Republika Srbija imala 137 preminulih. Danas, ako pogledate šta kaže Svetska zdravstvena organizacija, Svetska zdravstvena organizacija kaže da je Kovid-19 više nego 10 puta teži virus i da je više nego 10 puta veća smrtnost u odnosu na H1N1. Mi 10 puta više preminulih nemamo, nećemo ih imati, na svu sreću nećemo biti, čak, ni blizu.Ako govorite o bilansu i rezultatima, pa, evo, možemo da poredimo te dve stvari na osnovu potpuno objektivnih parametara koje kaže Svetska zdravstvena organizacija. Kovid-19 je više nego 10 puta smrtonosniji nego H1N1. Mi na današnji dan imamo 200 preminulih od Kovid-19, tada smo imali 137. Verujem da ste vi umeli da hendlujete tu krizu fenomenalno, samo što mi ovu, svi zajedno, kao društvo, smo hendlovali ili njome smo rukovodili više nego 10 puta bolje.Isto tako sam videla, sigurna sam i građani Republike Srbije, vaš više nego fenomenalan odgovor na ekonomsku krizu 2008. i 2009. godine, kada je otprilike 600.000 ljudi ostalo bez posla. Verujem da ste i tada prevrtali očima. Pošto ste bili zauzeti prevrtanjem očima, niste stigli da pokušate da smanjite taj broj otpuštenih radnih mesta. Ali dobro tako da, sigurna sam da ulivate poverenje građanima, da se svi građani i dalje dobro sećaju kako vi dobro rukovodite krizama.A što se svega ostalog tiče, ja nemam nikakav problem, kao neko ko radi i u interesu građana i trudim se da radim u interesu svih građana, bez obzira da li oni podržavaju političku opciju koju predstavljaju Vladu, na kraju krajeva, koju predstavljam ili ne, a pre svega zato što ste vi kao narodni poslanik, svakako, u svakom smislu, iznad mene koja sam ovde predstavnik izvršne vlasti. Dakle, spremna sam da vam dam i čitav materijal, pres kliping, medija kliping, kao odgovor na sva pitanja koja ste mi postavili da vidite da je odgovor na sva ta pitanja komuniciran na dnevnoj bazi, više puta tokom ove krize. Hvala. Hvala, predsednice Vlade.Povreda Poslovnika, Milan Lapčević. Izvolite. svi govornici na sednici Narodne skupštine moraju da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine, a pod dostojanstvo, verovatno, spada iznošenje istine, odnosno neistine u Narodnom parlamentu.Ovde parlamentu.Ovde slušamo i na prošloj sednici i na ovoj podatke koji nisu baš utemeljeni u istini i hvalisamo se kako smo najorganizovanija zemlja koja je najbolje pristupila rešavanju ove krize i kaže se da je Srbija na prvom mestu ubedljivo na čitavom Balkanu i u ovom delu Evrope… Daću vam mogućnost da iznesete, ali sami ste svesni, kao dugogodišnji i iskusni poslanik, da zloupotrebljavate povredu Poslovnika.Predsednica Vlade nije nikoga uvredila, nije vas povredila, nije ništa loše rekla, iznela je podatke. Nenad Konstantinović će dobiti pravo na repliku, kako mu to po Poslovniku pripada, ali nemojte sad da zloupotrebljavate Poslovnik.Evo, završite, nije problem. Neću ja da stvaram nikakvu tenziju, da vam branim da govorite, ali znate da zloupotrebljavate to, i zbog građana to hoću da kažem.Prijavite se. Dakle, ako neko iznosi neistine, onda vređa dostojanstvo svih nas. Neistina je da smo najbolje prošli u ovoj krizi, jer ako hoćemo da merimo normalnim parametrima broj zaraženih u svim zemljama u okruženju je znatno manji.Dakle, po broju zaraženih Srbija je na 10 mestu od 12 zemalja Balkana, uključujući Austriju, Mađarsku i Sloveniju. Po broju umrlih smo na devetom mestu. Po procentu, odnosno broju umrlih na milion stanovnika smo na 11, od 12 mesta, a jedino po broju umrlih smo na šestom od 12 mesta, na milion stanovnika. Dakle, to nije istina što vi govorite, govorite pravim rečnikom.S druge strane, molim vas da mi objasnite kako je moguće da kad se daje pomoć od 100 evra za punoletne građane Srbije imamo 5,5 miliona punoletnih građana, a RIK je juče utvrdila da imamo 6,7 miliona punoletnih koji glasaju? Odakle razlika od 1,2 miliona građana? Odakle, molim vas? Kako je to poraslo za nedelju dana, 1,2 miliona punoletnih građana Srbije?

ljudi koji prate ovaj prenos i našu diskusiju, ali pre nego što nešto kažem, hoću da se zahvalim premijerki Brnabić na strpljenju da po hiljaditi put ponovi sve ove podatke o kojima ste govorili i od samog početka epidemije.Treba dosta snage i energije, pre svega živaca da se po hiljaditi put ponovi jedno isto, ali to je vrlo važno i to je sada deo vašeg posla i svih nas koji podržavamo vaš rad, da mnogo puta ponovimo ono što su prave informacije, verodostojne, od institucija u kojima se nalaze zbrinuti, u kojima se ljudi leče, od lekara, epidemiologa, Kriznog štaba. To je najvažnije, ponoviti mnogo puta.Razumem da će opozicija uporno govoriti stvari koje nisu istinite. Uporno u ovom teškom trenutku dovoditi ljude u zabludu, insistirati na tome da ovi potezi nisu bili humani, da su bili bez ikakve potrebe, da je maltretirano stanovništvo. Ne vidim šta je svrha svega toga. Ako na taj način mislite da dobijete političke poene, mislim da ova poslednja istraživanja, a to su pokazali različite istraživačke kuće, pokazuju da vam taktika nije dobra. Uobičajeno je da, to je pokazala praksa do sada, da ljudi koji vode državu u teškim trenucima, posebno ako se zalažu u meri kao što to čine predsednik Srbije i Vlada Srbije, da njihov rejting raste, jer ljudi cene, vole i stoje iza onih ljudi koji se bore za njihove živote.Još jednom ću ponoviti, samo vi pljujte, žargonski rečeno, po nama, ali mi smo vas održali u životu, ne ja, greška, ljudi koji su vodili ovu tešku krizu kod nas i borili se u ovom trenutku, oni su spasili živote. Spasili smo vas, e sad, izvolite, pa neka to pljuvanje bude vaš izraz zahvalnosti za ovu tešku borbu koju smo svi mi vodili i oni koji vode krizne štabove i jedan i drugi, a i mi koji smo ostajali u domovima i nismo širili dalje epidemiju, odnosno sprečavali da se ona širi.Još jedan vrlo važan podatak kada govorimo o tome koliko se dezinformiše javnost u ovom trenutku i ja zaista apelujem na građane da odole tom utisku, odnosno tom izazovu da budu dezinformisani, jer će u narednim danima da budu talasi i talasi lažnih informacija o tome kako neko nije dovoljno dobro, ozbiljno, posvećeno i odgovorno radio svoj posao. Borićemo se protiv toga svuda, na svakom mestu i ponavljati po milion puta ako treba šta je to što smo uradili, koje su cifre koje to dokazuju.Prema poslednjim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom poslednjih sedam do 10 dana

policijski čas onako kako ko hoće. Ljudi su privedeni. I nemojte reći - da, to ste radili samo ljudima koji su drugačijeg političkog opredeljenja od vas. Nije tačno.

se, ako mene neko nešto pita, jer mislim da će još biti replike. Ali, spominje se da se kažnjava samo jedna strana. Nije tačno. Ljudi koji su sedeli na stepenicama Skupštine, koji su prvi otvorili tu priču, svečano, a nakon toga su usledili odgovori kažnjeni su svi koji su prekršili. Naravno, ne ljudi koji su bili u svojim stambenim zgradama, to je druga priča. Ali, ima ljudi koji su i u to vreme, oko 20.30 kršili i oni su takođe kažnjeni. Tako da nije tačno ovo što je navedeno. **Vladimir Marinković** Hvala, gospođo Obradović.Pravo na repliku, Nenad Konstantinović. Izvolite. Mene nije premijerka razumela. Mislim da premijerka ne razume ni njenu ulogu, a ne razume ni ulogu Skupštine.Dakle, politika se ne komunicira sa građanima tako što vi iza zatvorenih vrata donesete neku meru pa je saopštavate na konferenciji za štampu. Ona se komunicira sa ljudima i objašnjava na mestu koje je za to predviđeno, a to je Skupština Srbije. I u parlamentu je to trebalo uraditi. U parlamentu se raspravlja o izveštaju. Nemoguće je, prosto je nemoguće, da ste vi došli danas i da niste podneli izveštaj narodnim poslanicima.Niste odgovorili ni na jedno moje pitanje. Ko je kriv za tih 40, 50 i uopšte koliko je ljudi umrlo u gerontološkom centru u Nišu? Kako to da uđe Korona u petoj nedelji? Kako da naši građani koji mesec i po dana, koji imaju preko 65 godina, sede u stanu, kako da ostvare zdravstvenu zaštitu kad ne smeju da izađu iz stana? Pa, nisu samo hitni slučajevi. Ljudi imaju neke terapije. Ljudi imaju neke druge bolesti. Potreban im je lekar. Kako da zakažu, gde da zakažu, na koji način? Što to niste objasnili?Kog dana je prijemni ispit? Kog dana je za srednju školu? Kog dana je za fakultet? Kako se on polaže? Gde? Jel imamo mere distanciranja ili nemamo? Gde će to biti? To niko ne zna.To niko ne zna zato što vi sa tim predlozima niste došli danas ovde, da o tome svi razgovaramo. Da smo svi razgovarali o tome, bile bi mere humanije.Kako

Nema gužve ako dodatni napor napravite. Vi ste omanuli. Vi se niste potrudili. Vama jesu epidemiolozi rekli da treba da sprečimo kontakte, ali onda je na vama bila odluka - sprečavamo kontakte tako što će penzioneri da sede mesec i po dana u stanu.Zašto stanu.Zašto niste napravili aplikaciju, kao što ima u drugim zemljama, ni sad je ne pravite, ni za drugi talas, da ljudi mogu da se prijave i da kažu - da, sada šetam sat vremena, ili da klikne i ode u prodavnicu. Policija je tu, zaustaviće ga, čovek se prijavio da ode do prodavnice. Svako bi mogao da ode u prodavnicu kada mu to odgovara i da nema gužvi.Na taj način ste ugrozili građane. Stajanjem u redu od 50 ljudi ugrožavaju se građani.Zašto niste izneli plan kako ćemo mi živeti sutra? Kako će ljudi u javnom prevozu? Jel moraju da se nose maske? Danas predstavljate situaciju kao da od danas Korone nema. Ljudi ne nose maske. Niko im nije objasnio da treba da nose maske, da treba da nose rukavice. Predvidite kaznu za onog koji ne nosi maske i rukavice, ako je to način da se zaštitimo. Ja vam garantujem da će većina, ne većina nego 99% će poštovati to. Jedan posto koji ne poštuje policijski čas, koji organizuje bakljadu, njih kaznite.Vi ste meni odgovorili tako što se takmičite sa nekim. Nije vaša uloga danas ovde, kada govorimo o ukidanju vanrednog stanja, da se takmičite s nekim šta je bilo pre pet ili deset godina. I to što ste rekli, prosto niste u pravu. Ali, nije naša tema takmičenje u tome. Tema je da objasnite građanima kako će živeti, da im date sve informacije, da ih umirite i da im pokažete da imate plan. Vi niste pokazali da imate plan. Hvala, kolega Konstantinoviću.Reč ima predsednica Vlade, Ana Brnabić. Izvolite. **Ana Brnabić** Vi plan ne biste razumeli ni da sam vam ga dala na crtežu, a ne napismeno. a ne napismeno. Ja razumem politiku, ili, dobro, nemam previše iskustva, ali čini mi se da sam tokom ovih nekoliko godina nešto naučila i razumela, sigurno da svaki dan ima da se uči da bi se razumelo, razumem ja potrebu da vi napadate Vladu i da zato što ste opozicija tako paušalno i potpuno neodgovorno dajete neke predloge, kažete da je to moglo ovako, onako. Ne snosite nikakvu odgovornost.Ali, zaista sam mislila da ćete zadržati minimum minimuma lične odgovornosti gde mi ovde ne pričamo napamet stvari, ne pričamo gluposti. Pričamo valjda o nekim suštinskim stvarima, ozbiljni smo ljudi, građani nas gledaju, prema njima imamo odgovornost. Kako da građani idu kod lekara za vreme Kovida - 19? Čekajte, narodni poslaniče, gde da počnem da vam odgovaram na to? Pa, nisu sve bolnice Kovid bolnice! Nisu svi domovi zdravlja bili domovi zdravlja koji su se samo bavili Kovidom. Postojale su posebno određene, posebno dezignirane Kovid ambulante. Svi ostali domovi zdravlja su se bavili svojim poslom. Svi ostali medicinski radnici su se bavili svojim poslom. Sav ostali sistem, zakazivanje telefonom, mejlom i svim ostalim je ostao da nastavi da se bavi tim slučajevima. Ja se zaista pitam gde ste vi živeli? Koga vi poznajete?Evo, ja imam u porodici ljude koji su nastavili da se leče od svojih primarnih hroničnih bolesti tokom ova prethodna dva meseca za vreme vanrednog stanja i borbe protiv Koronavirusa. Nisu imali nijednu nedoumicu kako da dođu do doktora, kako da zakažu dom zdravlja.Razumem, verujte mi, potpuno zapanjeno, zabezeknuto razgovaram sa vama. Razumem politiku, ali ovaj besmisao, zato što nemate ništa smisleno da mi prebacite, ne mogu da razumem. Meni je to neodgovorno. Zaista mi je neodgovorno. Mislim da i vi i ja delujemo smešno pred građanima zato što razgovaramo o stvarima koje uopšte nisu tema.Ne tema.Ne znam da li je moguće da vi zaista živite u Srbiji i da u poslednja dva meseca ne znate nikog ko je otišao kod lekara za neku bolest koja nije korona? U tom smislu, vi ste, zaista, ili jedinstveni po svemu ili vi zloupotrebljavate takve ozbiljne teme u političke svrhe, što je jedna neodgovornost, a druga neodgovornost, u stvari, druga pohvala celom našem radu je što zaista suštinski nemate šta da nam zamerite, ali pošto ste opozicija, morate, pa hajde da smislim šta god.Ovo vam je bilo nepromišljeno, zato što svi građani Republike Srbije znaju nekog ko je nastavio da se leči tokom ova dva meseca.

to zvuči fantastično. Niste prvi koji ste na to pozvali i predložili. Jedni ste od mnogih. Bilo je takvih apela. I kad god je bilo takvih apela, pre svega preko tvitera, pošto je to način komunikacije sa građanima i sa Vladom mnogih, nažalost, političkih grupacija. Oni koji su nešto pošteniji su rekli - ne znamo šta struka misli o tome, nismo nikog stručnog pitali, ne znamo da li je bezbedno, ali mi mislimo da bi bila dobra ideja.Dobro, ja mislim da bi to bilo politički oportuno. Ja mislim da bi to mnogi građani pozdravili. Ja mislim da bi time mi politički dobili neku nagradu, što verujem vi pokušavate u ovom trenutku, ali bi to bilo krajnje neodgovorno.To bi bilo krajnje neodgovorno zato što bi stariji sugrađani, koji su najranjivija populacija, bili mnogo više izloženi, mnogo više bi se zarazilo i imali bi mnogo veću smrtnost. Mi smo tokom svakog pojedinačnog dana ove borbe na tas mogli da stavimo dve stvari. Nikad nismo stavljali na jednu stranu koliko je nešto politički dobro, politički oportuno, koliko će nešto biti popularno i na drugu stranu kakav je rizik po ljudske živote i onda da to merimo. Kažemo – u, ovo je baš jako politički oportuno, postoji neki rizik po ljudske živote, ali je zaista politički primamljivo, ljudi će da nas vole, dobićemo više glasova, biće to dobro, ako neko umre, šta da se radi. Nikada do nismo uradili. Nikada.Uvek,

na prvo jedino, neprikosnoveno mesto. Znali smo da će mnoge ove stvari, mnoge ove mere biti kritikovane na način kako ih vi danas kritikujete i da će svi samo jedva čekati da ovo prođe da bi nas napali da su mere bile suviše restriktivne, mogli ste da pustite ljude da se šetaju, zašto ste baš zatvarali starije od 65 godina u kuće, preživeli bi oni i ovako.

Imali bi danak u krvi, ili danak u ljudskim životima, kako to kaže lepo dr Srđa Janković. Ne. Da me vratite sada ponovo na dva meseca ranije, ponovo bih rekla ne.Da, ne.Da, razumem da je bilo teško, bilo je neophodno, čuvali smo ljudske živote, a ta nepodnošljiva neodgovornost, pa možda su mogli da šetaju sat vremena. Jeste li proveli sa nekim lekarom, li proverili sa nekim epidemiologom, infektologom, sa nekim stručnim licem da li bi dali svoju reputaciju na to da vide, ako bi to prouzrokovalo smrt tih starijih sugrađana, ko bi bio kriv? Mi smo bili odgovorni za te živote i sačuvali smo ih.Što se tiče domova za stare, gerontoloških centara, izuzetno teško mi je palo što je Kovid ušao u neke gerontološke centre. Znala sam da je to neminovno. Dešavalo se u svim zemljama, isto kao i za medicinske ustanove. Jednostavno, neke stvari nemoguće je sprečiti. Mi smo u ogromnoj meri uspeli, nismo 100%. Izuzetno mi je bilo teško kada se to desilo, posebno u Gerontološkom centru Niš.Da li možete da sprečite svaku ljudsku zloupotrebu, svaku ljudsku glupost, svaku grešku? Ne i vi takođe znate da ne možete. Rekla sam, i nije samo taj direktor tog gerontološkog centra kriv, iako je najkrivlji, i podnosi i podneće najveću odgovornost. Krivi su i oni koji su insistirali da uđu da vide svoje roditelje, neki od njih zdravstveni radnici. Krivi su i oni koji su insistirali da im roditelje puste iz tog gerontološkog centra da bi ih videli, jer su se vratili iz inostranstva i nisu dugo videli roditelje. Krivi su svi skupa.Da li postoji odgovornost Vlade, ministarstva? Ja ne bežim od toga. Radi se o ljudskim životima. Ne bežim od toga. Ako postoji odgovornost ministarstva, pre svega postoji moja odgovornost kao predsednice Vlade. Mislim da smo učinili sve što je bio u našoj moći, sve što je bilo u ljudskoj moći da to sprečimo, da smo dali jasne instrukcije, jasna obavezujuća uputstva, da smo ih obrazložili. Ne bežim ni od toga. Na kraju krajeva građani će se pitati za sve to.Znam koliko sam se borila. Znam koliko se borio predsednik Vučić. Znam koliko smo se borili svi mi zajedno i očekujem, zaista, od građana, na kraju krajeva, da daju sud o toj borbi i našem zalaganju.Konačno, hajde ovako, hvala vam što vi sada govorite o aplikacija na klik, hvala vam što ste se setili nekih softvera, nekih aplikacija koje olakšavaju živote građana, pa možda elektronske uprave. Nemojte meni da govorite aplikacijama na klik i o tome kako to može da se popravi zato što, dok ste vi bili odgovorni za ovu državu i za kvalitet života građana u Republici Srbiji, izvod iz matične knjige se nije dobijao aplikacijom na klik, nego ste plaćali vozačima autobusa da iz sredine gde ste rođeni donesu u papiru izvod iz matične knjige rođenih. Nismo imali ni jednu jedinu najjednostavniju elektronsku uslugu. Zašto?Zato što vas je baš briga bilo koliko teško ili lako građani Republike Srbije žive, koliko teško ili lako mogu da dođu do usluga koje im pruža Vlada Republike Srbije, lokalne samouprave i svi mi drugi zajedno, a danas, danas, posle svega što smo mi uradili, na klik oni uglavnom mogu da dobiju skoro sve, nismo završili taj posao, imamo još dosta posla u tome, ali minimum mogu da dobiju sedam miliona više usluga elektronski od kuće, na klik, nego dok ste vi bili odgovorni i dok ste vi bili njima na usluzi, a kada niste uspeli da uvedete ni POS terminal da neko ko čeka u redu plati platnom karticom, da ne bi izlazio iz tog reda, odlazio u poštu i banku, pa ponovo čekao čekao red.Hvala vam što ste se setili aplikacija na klik. Mi smo o tome brinuli već neko vreme. Hvala vam.

glup. Dobro što ste uvredili mene, ali uvredili ste i sve građane koji misle onako kako misli UDS i sve građane koji hoće da postave ova pitanja, ali ne mogu da ih postave zato što ste krijete i nećete da podnesete izveštaj, pa je ovo jedinstvena prilika da vam neka pitanja postavimo.Odgovornost je svakako na vlasti i ne može biti odgovornost na onome ko ne može da odlučuje o tome i ko nije na vlasti. Mislim da je građanima jasno da ovo što govorimo, da smo u pravu.Vi niste u mogućnosti, verovatno, da razgovarate i zato držite monolog od 15 minuta, a nećete da dopustite da diskutujemo o temama. Govorite o tome kako ste vi izmislili aplikacije. Niste ih vi izmislili. U svetu su se razvile mnogo pre nego u Srbiji i u tom pogledu kasnimo za svetom. Nadam se da ćemo ga stići.Nije vam palo na pamet da iskoristite to što možete i da putem tih aplikacija olakšate život građanima. Nije vam palo na pamet. Na pamet vam nije palo da sprečite da se prave gužve i da ljudi stoje u redu i da budu u riziku da se zaraze. Vama to nije palo na pamet i zato to niste uradili, i to ne radite ni danas, a doći će taj drugi talas. Kažu epidemiolozi da će doći. Ne kažete građanima da ćete to razviti. Vi u stvari uopšte ne razmišljate o običnom životu ljudi.Mislim da ste potpuno odvojeni od realnosti. Kakve terapije, kada ne mogu da izađu iz stana? Kako da odu kod lekara? Šta, da zovu hitnu pomoć? Kako da izađu iz stana? Mesec i po dana niste im dali mogućnost da izađu iz stana. Svi bi pomrli da su mogli mesec dana da se šetaju. Da li razmišljate o posledicama koje su imali ti ljudi, o njihovom imunitetu, sada?Dakle, trebale su mere da se uvedu. Teško je stanje, ali mora da se razmišlja o tome šta je potrebno građanima da to prežive na jedan human način? Pa nemojte da pričate da ne mogu da se šetaju kućni ljubimci tri nedelje, a onda posle tri nedelje mogu da se šetaju, dva puta dnevno. Pa mogli su od prvog dana dva puta dnevno, nije vam palo napamet, jer se vi time niste bavili.Rekli su vam – distanca, vi ste doneli odluku kao da smo svu u vojsci i napravili kasarnu od Srbije. Hvala kolega Konstantinoviću.Reč ima predsednica Vlade, Ana Brnabić.Izvolite. Ja, evo zaista nisam dovoljno dugo u politici da uopšte mogu da razumem tu vrstu besramnosti.Da mi vi pričate o tome da Srbija kasni za svetom u implementaciji elektronske uprave? Da mi vi pričate o tome, vi koji niste uspeli matične knjige da prenesete u elektronski oblik, nego je sve bilo u papiru? Da vi imate obraza, ličnog, ličnog da mi kažete da Srbija kasni? Pa gde ste bili? Pa gde ste bili? Šta je bilo teško organizovati da se matične knjige prenesu u elektronski oblik, da se povežu baze podataka i da to građanima uopšte ne tražite više, kao što smo mi to uradili?Pa gde ste bili? Ne razumem vas, mi pričate o aplikacijama, pa jedna stvar nije postojala elektronski. Pa imajte dovoljno, zaista, dajte da budemo dovoljno ljudski iskreni jedni prema drugima. Pa, evo recite da je to istina. Pa recite da apsolutno ništa niste uradili. Ne postoji jedna, jedna, jedna minimalna stvar.Ali, dobro o tome zaista govori više to što ste vi rekli i to što svi građani znaju kada je počela elektronska uprava, dakle, mutavi nisu. I hvala vam što tako otvoreno pričate, zato što građani onda kada tako nešto kažete vide vaš kredibilitet i u mnogim drugim stvarima koje ovde tvrdite.Sve ovo ostalo, pa šta hoćete da mi kažete, da se dijalize nisu nastavljale, pa, naravno da su se nastavljale. Nastavljale su se i hitne operacije. Ukinute su sve operacije osim Ukinute su sve operacije osim onih koje su bile životno potrebne. Dijalize su se nastavljale, lečenja su se nastavljala, hemioterapije su se nastavljale, zračenja su se nastavljala.Ljudi su nastavili da žive i naravno da su mogli da idu kod lekara. Pa čak i u vreme policijskog časa, ljudi su mogli da odu i da imaju zakazano kod lekara. Naravno da su mogli da idu kod lekara.Da vi toliko ne razumete šta se dešavalo u poslednjih dva meseca, da imate toliko privilegovan život da vi ne razumete kako živi običan građanin, da li može da ode na dijalizu ili ne može. Da li može da ode do lekara ili ne može?Samo može?Samo na VMA je pregledano 11 hiljada ljudi. Svaki dan se dijaliziralo oko 300 pacijenata. Danas u vojnom školstvu polagali su maturski ispit. Iduće nedelje prijem na Vojnu akademiju. Deca su se upisivala u vrtiće, znate zašto? Pa zato što smo pustili uslugu elektronski vrtić. Za školu isto tako. Pa gde živite vi?Rekli ste mi još nešto na šta sam želela da vam odgovorim, izvinjavam se sada, setiću se pa ću vam odgovoriti, ali zaista verujte zapanjena sam, besramnošću da mi pričate ovakve stvari.

Dakle, pošto ste u ovoj replici nekoliko uvreda izneli i na moj račun lično i na račun građana, mislim da ne možemo tako da da razgovaramo, niti da nastavimo da razgovaramo.Svakako, građani će oceniti ko je u pravu. Ono što je sigurno, to je da ste pokazali sada da nemate odgovore na ova pitanja i da nemate nikakav plan kako građani treba da se ponašaju i kako treba da žive i kako će prevazići ovu krizu.Mislim da to nije u redu, da ne kažem da je sramota da se predsednica Vlade na takav način obraća narodnim poslanicima i građanima ove zemlje.

ni pod kakvim uslovima, ali očigledno mnogo privilegovanije, nego bilo koji drugi građanin ove zemlje ili većina drugih građana ove zemlje.Dakle, zamerili ste mi za šetanje pasa, kućnih ljubimaca. Kako je moguće da su posle tri nedelje mogli da se šetaju u određenim terminima, a pre toga nisu mogli da se šetaju? Zaista? Uvek su mogli da se šetaju. Jedina razlika je bila što pre toga nije bila tolika zabrana kretanja, pa kada smo uveli dužu zabranu kretanja, onda smo posebna vremena. Pre toga su mogli da se šetaju u bilo kom trenutku, osim u vreme policijskog časa, koji je bio samo noću. Ljudi, gde živite vi?Gospodine, narodni poslaniče, vas da mi kažete gde živite, u kom svetu živite? Ako imate kućne ljubimce, ko vam šeta kućne ljubimce?Kako ne znate kako ljudi normalni, obični ljudi, svakodnevno građani idu kod lekara? Kako ne znate osnovne stvari za život jednog normalnog građanina ove zemlje? Kako se borite za njihova prava? Tako što se ne borite za njihova prava, nego za prava nekih privilegovanih koji, kao valjda i vi ne znaju kada treba da se ide u prodavnicu, ni kada mogu da se šetaju kućni ljubimci, ni kada

građani Republike Srbije i država Srbija suočili su se sa jednom od najtežih i najopasnijih pošasti u novijoj srpskoj istoriji, sa Kovidom Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić su još u februaru mesecu predložili određene aktivnosti na sprečavanju Kovida – 19. To naši politički protivnici znaju, a prave se da ne znaju.Uvidevši opasnost po građane Republike Srbije i državu Srbiju, a u nemogućnosti da se sastane NS RS, predsednik Republike Srbije,

proglasili su u skladu sa Ustavom Republike Srbije čl.200 vanredno stanje.Uvaženi građani Republike Srbije, gospodo narodni poslanici, jedan deo lidera opozicionih političkih partija i grupa, deo tzv. novinara, analitičara, šarlatana, pojedinih tzv. intelektualaca i tzv. samoproglašene elite, pozivao je građane Republike Srbije na bojkot mera Kriznog štaba i Vlade Republike Srbije u borbi protiv Kovida kako bi što više bilo mrtvih i zaraženih naših građana i za to optužili predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast, što ljudski um ne može da pojmi.Ti isti opozicionari napadali su najpogrdnijim i na najprizemniji način naše heroje, zdravstvene radnike, našu miliciju, našu Vojsku Srbije, naš Krizni štab, naše prosvetne radnike i sve one građane Republike Srbije koji su stali na branik otadžbine u borbi za svoje građane i državu Srbiju. Ne treba, poštovani građani, da vas to čudi, jer u našoj prošlosti, nažalost, stalno je bilo i onih koji su bili sa druge strane branika otadžbine, kao što su ovi pojedini lideri dela opozicionih stranaka danas. Ja ću samo da spomenem jedan deo i pokušaću biti precizan, a pozivam ih da me demantuju da li je tačno ono što ću izneti ili nije.Jedan nije.Jedan od njih je Dragan Đilas u Srbiji, a u Evropi Dragan Đilaš, jer ima dva pasoša, tamo ga je sramota reći da je Đilas, u narodu znani kao Điki mafija.

koji je predložio njegov Krizni štab, jer je želeo da Srbija ima što više obolelih i mrtvih. Napao ga je zato što doktor Kon voli svoj narod, građane Republike Srbije i svoju zemlju i zato što je istakao značaj zdravstvenih radnika, značaj države Srbije i predsednika Republike, Aleksandra Vučića, u borbi protiv je 16. aprila, gospodnje 2020. godine izjavio, citiram: „Ja sam šokiran onim što je dr Kon izgovorio, doktore, što se dešava sa vama, rekli ste da bismo bez podrške vlasti i predsednika Vučića lično bili u katastrofalnoj situaciji. O kakvoj podršci ove vlasti vi govorite? Šta to ova vlast uradila? Koga vi to podržavate?“, završen citat.Pozivam vas gospodine Đilas u Srbiji, a u Evropi, gospodine Đilaš, da demantujete da li je tačno ili ne, da ste ovo izgovorili ili niste. Đilas inače kontinuirano radi protiv građana Republike Srbije i države Srbije. Setite se poštovani građani kada je Điki, 13. avgusta 2009. godine, a ja sam to često isticao u ovom visokom domu, u razgovoru sa otpremnicom poslova američkoj ambasadi u Beogradu, Dženifer Braš, rekao, citiram: „Ja se zalažem za hapšenje Ratka Mladića i odreći ću se Kosova i Metohije.“, završen citat. Ponavljam još jednom, zadnji deo - i odreći ću se Kosova i Metohije, završen citat.Da li je tačno ili ne gospodine Đilas, a u Evropi Đilaš, demantujte ovo javno gde god hoćete, na kojoj god hoćete televiziji, a možete i na svojoj „N1 CIA“?

u šetnju, čime bi želeo poslati na groblja širom Republike Srbije, pazite, jedan sat, ali u isto vreme u jeku epidemije.Da Đilasu nije stalo do građana Republike Srbije i države Srbije, pokazuje i podatak da je on decembra 2019. godine pisao Manfredu Veberu, šefu poslaničke grupe Evropske narodne partije u kojoj je izrazio nezadovoljstvo Veberovim pohvalama, na ime predsednika Republike, Aleksandra Vučića i upitao ga, citiram: „Da li gospodine Veberu znate u kojoj ste zemlji boravili?“, završen citat. Gospodine Đilasu, sramota. Da li se tako govori o svojoj zemlji? Tebi su građani Srbije uvek bili zadnja rupa na svirali. Moli ste reći, na ime bilo kojeg narodnog poslanika, bilo kojeg člana Vlade, pa čak i predsednika države, ali blatiti svoju državu, to se u istoriji Srbije nije dešavalo, nego kod ovog dela opozicionih krugova.Da li je istina, da je to istina govori i to što je Điki rekao da neće pomoći građanima Srbije od onih svojih 619 miliona evra koje je otuđio od građana Srbije

„Nemam poverenja u državu“, završen citat.Poštovani građani Republike Srbije, poštovana predsednice Vlade, poštovani narodni poslanici, da li možete verovati da je ovo izgovarao Dragan Đilas? On može imati nepoverenje u mene, u vas, ali u svoju državu, to ljudski um ne može da pojmi. Jedan grčki filozof, kada su ga nagovarali da beži iz zatvora, kaže – neću, ja ću se pokoravati zakonima svoje otadžbine, jer je poštujem. Kako ti gospodine Đilasu poštuješ zakone svoje otadžbine? Koliko držiš do svoje otadžbine?Jeste li ga videli kako kuka, plače i preti kada mu snimatelj preko videa da znak da kaže može. Unapred je pripremio operaciju tobože napada na decu. Odgovorno… odglumio je na videu da je potresen, jer su mu deca uplašena kada su čula skandiranje – Đilase lopove.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, Đilasovci godinama pozivaju na ubistvo, silovanje i hapšenje Vučićeve dece, a sada bi sebe da predstavlja kao žrtve. Zamena teza. Pritom, podvlačim, niko iz vlasti nikada nije spomenuo Đilasovu decu i bilo čiju decu u ovoj zemlji. Odgovorno to tvrdim, ako jeste, neka slobodno dođu u ovaj visoki dom i neka to demantuju.Dragan Đilas je pozvao 28. aprila, verovali ili ne, 2020. godine građane Republike Srbije da bojkotuju zabranu kretanja za vreme prvomajskih praznika i time, po ko zna koji put, pokazao da građani Republike Srbije i država Srbija ne znače, nažalost za njega, ama baš ništa. ništa. To je Dragan Đilas, a mogao bi još govoriti satima, ali idemo dalje.Verovali ili ne, a pridružuje mu se njegov akademik Dušan Teodorović, zvani glavotres. Zašto? Da vas podsetim, jer on kad se spomene ime predsednika Aleksandra Vučića, od mržnje trese ovako glavom i onda me građani pitaju – je li to onaj akademik koji od mržnje trese glavom itd. On je On je gostujući na „N1 CIA“, 11. marta 2020. godine žestoko napao medicinske stručnjake i zdravstvene radnike samo zato što vole svoj narod i državu Srbiju. Tada je rekao, verovali ili ne, ali ja ću dati citat: „Ne verujem medicinskim stručnjacima ako što su doktor Branimir Nestorović, on sam nije stručnjak iz medicinskih nauka.“, završen citat, što je notorna laž.Da li možete, poštovani građani Republike Srbije verovati da ovo izgovara profesor, redovni profesor Fakulteta i akademik Srpske akademije nuka? Napao je doktora Nestorovića. Znate zašto? Samo zato što voli svoju zemlju i što je stao u prve redove u borbi protiv Kovida-19. Doktor Nestorović nije pobegao, kao što je to uradio akademik Todorović za vreme bombardovanja i svoje zemlje i napusti i vratio se kada je bitka bila završena.Taj uvaženi akademik Dušan Todorović, ta moralna gromada, napao je 13.10.2019. godine sjajnog glumca, sećate se, Nenada Jezdića, samo zato što je Jezdić ispoljio ljubav prema otadžbinskom uspehu, jer je imao ulogu na otvaranju autoputa „Miloš Veliki“ i dodao, citiram: „Neću nikada više kupovati njegovu, inače odličnu rakiju“. Završen citat. Da li, poštovani akademici Srpske akademije nauke i profesori Univerziteta, možete verovati da ovo izgovara jedan jedan akademik? Poštovani kolega, profesore, izađite na TV ekran na duel, gde god hoćete i recite da li ste to rekli ili ne.Šta reći o akademiku koji je izjavio da će bagerom rušiti, citiram: „TV Pink“ i citiram dalje: „Ona se treba sravniti sa zemljom kao u Šilerovoj“. Završen citat. Pa, ima on iskustvo iz 2000. godine i za vreme bombardovanja, isto su to radili, zavodili narod, pobegli i narod ostavili tamo na ledini, da tako kažem.Njima se pridružila, verovali ili ne, a već znate, poštovani narodni poslanici, poštovani građani, Marinika Tepić, golub preletač. Zašto je zovu golub preletač? Jer ona je 10 stranaka već promenila za tri godine. Uveče legne u krevet u jednoj političkoj stranci, a ujutro se probudi u drugoj političkoj stranci. Inače, sad kad je kod Đikija prešla nosi naziv i električni zec Dragana Đilasa, jer reaguje na dugme, čim on dugme pritisne, ona reaguje pljuvanjem, blaćenjem vlasti i svoje države. Ona nema nimalo ni stida, ni srama, jer stalno napada na najprizemniji način, izmišljotinama, kako državne organe Republike Srbije, tako i predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.Isfabrikovala je laž i 2. aprila 2020. godine. Pazite, uvaženi narodni poslanici, kada je slagala, citiram: „Da su 2. aprila 2020. godine u Opštoj bolnici u Pančevu primljeni pacijenti od kojih je devet pozitivno na COVID-19“. Završen citat. To je ona izjavila. Istina je da su, citiram: „Svi pacijenti tada bili negativni na COVID-19“, kaže se u demantu Opšte bolnice u Pančevu na osnovu reference Nacionalne laboratorije Instituta „Batut“. Ni minimum, ama baš ni minimum civilizacijske kulture nije pokazala i nije se izvinila bar tim zdravstvenim radnicima u Opštoj bolnici.Gospođo Tepić, vama se obraćam, odnosno gospodine potpredsedniče Arsiću, vama se obraćam da prenesete gospođi Tepić, još uvek je čekaju kokoške u Moroviću, da ih obiđe, da se uveri da tamo nema droge. Ova gospođa ništa ne zna, osim lagati, pretiti i lešinariti. Bedni su, gospođo Tepić, ti evrići koje dobijate za gnusne laži koje izgovarate o Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, o Vladi i predsednici Vlade Ani Brnabić, jadni i bedni. Građani to vrlo prepoznaju.Njima

Da vas podsetim, to je onaj koji je ukrao stan u Obrovcu Milici Bači u ulici Braće Kurijakovića br. 9, inače izbeglici, a on nije taj bio. Nakon 20 godina, čujem da je sada nakon naše kritike vratio stan. Taj profesor Univerziteta, na fakultetu predaje pravne nauke, je 27. aprila 2020. izjavio, citiram: „Tražiću ocenu ustavnosti vanrednog stanja i mera zatvaranja građana Srbije“. Završen citat.Poštovani studenti prava, poštovani profesori prava, poklonite Ustav Republike Srbije svom profesoru i upozorite ga na član 200. Ustava, možda ga tako i pročita.

priznaju širom Evrope mnoge države i mnoge vlade, čak i neke organizacije.Njima se pridružila i novinarka Lalić, koja je iznela niz laži o zdravstvenim radnicima Srbije. Za Klinički centar Vojvodine je rekla, citiram: „Da je pred pucanjem, bez zaštite za medicinske sestre, Klinički centar Vojvodine ima hronični nedostatak osnovne opreme u vreme pandemije“. Završen citat.Poštovani građani Srbije, Klinički centar Vojvodine je, naravno, reagovao i obavestio tužilaštvo i policiju, pošto je svojim neistinama uznemiravala javnost u vreme vanrednog stanja, odnosno pandemije.Obratite pažnju koju ću usporedu napraviti sa ovom gospođom. Ta bajna novinarka nije pisala ni reči o zdravstvenom sistemu za vreme bivše vlasti kada smo bili poslednji u Evropi, čak nismo na listu dospeli. Podršku, verovali ili ne, dobila je od tzv. novinara Nezavisnog udruženja novinara, čini mi se da ga vodi onaj polunovinar Bodružić, Vesne Malešić, nemam reči, Ćulibrka. Zamislite, taj da ima čast i morala, javno bi izašao na jednu od nacionalnih televizija i izvinio se Aleksandru Vučiću jer smo prosek plata u decembru dostigli 500evra, a rekao je javno pred svim građanima da će podneti ostavku. Ja ga pozivam, gospodine Ćulibrk, imajte minimum dostojanstva, podnesite ostavku u tom nekada sjajnom listu, a danas je pao na niske grane.Filip grane.Filip Švarm, njega pozivam, neka obelodani svoje pravo ime i prezime, zašto je pseudonim Filip Švarm? Nemam vremena da o tome govorimo.Dobila je Lalićka nagradu za objektivnost takozvanu. E, sad ću uporediti, obratite pažnju, nagradu je dobio i novinar Filipović Miroslav za tzv. objektivnost. Proglašen je čak

je stalno pisao inostranoj štampi, nemam vremena da vam citiram to, ali i u našoj domaćoj o tzv. navodnom zločinačkom delovanju srpskih snaga na Kosovu i Metohiji tokom NATO bombardovanja.Njegove izjave, samo ću kratko, svodile su se na sledeće laži: „Srbi su pred roditeljima Albancima otkidali glave njihovoj maloletnoj deci“. To je pisao taj novinar. „Zatim su tela bez glava prodavali roditeljima za pet hiljada hiljada maraka u to vreme.“ Dalje: „Tako su ubili barem 800 albanske dece ispod pet godina. Srpski tenkovi služili su isključivo za ubijanje dece civila Albanaca“. Završen citat. Mogao bih danima da ovo citiram.Ovo se sve dešavalo za vreme NATO bombardovanja kada su bombe padale po srpskim bolnicama i ubijale našu decu. I Lalićkine laži su se dešavale dok je harao Korona virus Srbijom. Zato je dobila nagradu, zbog laži koje je kao i ovaj novinar iznosila.Da dodam, novinar o kojem sam govorio bio je optužen na nekoliko godina zatvora od vojnog suda, a ovi, kao što je gospodin koji je malopre govorio, prvoborci petooktobarski su ih oslobodili od odgovornosti.Idemo dalje. Evo ga, verovali ili ne, videli ste ga danas, iz mišije rupe, nakon tri godine nedolaska u Narodnu skupštinu Republike Srbije, izvirio je i Saša Radulović, kralj stečaja. Da li ste ga videli, maske ne nosi. Svojim izjavama blatio je Svetsku zdravstvenu organizaciju, nama prijateljsku Kinu, građane Republike Srbije, predsednicu Vlade, Vladu i predsednika Vučića.Ona kaže citiram ovo ludilo koje su izazvali, pazite, Svetska zdravstvena organizacija, Kina i belosvetski novinari proizvodi recesiju, završen citat. On sa ovom izjavom pokušava narušiti naše čelične prijateljske odnose odnose sa Narodnom Republikom Kinom i posvađati nas sa Svetskom zdravstvenom organizacijom.Ali, poštovana predsednice Vlade i poštovani građani, znate zašto on to tvrdi i zašto on to radi? On to radi po nalogu Bila Klintona, jer mu je ostao dužan 50.000 dolara poreza, pa da hoće da izravna račune na štetu građana Srbije i države Srbije. To Vam je Saša Radulović.Ništa bolja nije ni njegova koleginica bivša stranačka Tatjana Macura, koja je promenila, čini mi se, sedam, osam stranaka. Ona neodgovoran način dala intervju B92 14.4.2020. godine. Nipodaštavala je pomoć Narodne Republike Kine u najkritičnijem momentu za naš narod u vreme Kovida 19. Ona je kazala, citiram:

gospođa, iako je pokušao da navede voditelj, ne zna ili zna, a pravi se da ne zna, da je Narodna Republika Kina u Savetu bezbednosti UN kada su nam uvodili smrtonosne sankcije Kina nije glasala za sankcije Srbiji. Isto tako, Kina nam je spašavala Železaru Smederevo. Je li tako, gospodo narodni poslanici i uvaženi građani? Revitalizirala Bor i da ne govorim o drugim aktivnostima.Verovali ili ne, evo ga, javio se docent, po treći put, doktor Jovo Bakić, sociolog u pokušaju, političar u pokušaju i tvorac jedne kombi stranke. Vređao predsednika Republike Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, predsednicu Vlade Republike Srbije i Vladu Republike Srbije. Izjavio je 14.4.2020. godine, citiram, za predsednicu Vlade Republike Srbije: „nadmena, bezosećajna, manipulativna, glumatajuća i veoma iritantna“ i dodao: „i Ani i Vučiću treba završen citat. vam je onaj gospodin, profesor, po treći put, docent, koji je 19.8.2019. godine izjavio, citiram: „opozicija će pobediti kada vlast podavimo u Savi i Dunavu“, završen citat. Znate ko je pored njega sedeo tada?

da ne govorim o poštovanom docentu Bakiću. Samo mu preporučujem, političkom analitičaru, šarlatanu, nevaspitanom i nedoraslom, iskompleksiranom, neodgovornom lezijedoviću, džabalebarošu, trabantu i secikesi, po treći put docentu Jovi Bakiću, da ujutru kada ustane pogleda u ogledalo, videće izbezumljenu osobu punu mržnje prema Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, prema Vladi Republike Srbije i Ani Brnabić i neka odredi sam tri psihologa koji će svakodnevno raditi na njemu da ga bar malo dovedu u normalu.Poštovani građani Republike Srbije, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Narodne skupštine Republike Srbije, uvažena predsednice Vlade, ono što je važno znati, a što građani vrlo dobro znaju, a to je: prvo, prvi smo uveli vanredne mere, prvi smo uveli vanredno stanje, policijski čas, prvi smo neophodne mere uveli za suzbijanje Kovida 19, prvi smo uveli ekonomske mere za oporavak naše ekonomije. To ova gospoda i gospodin pre mene ne zna, ali građani znaju. Sačuvali smo zdravstveni sistem naše zemlje i doveli ga u jednu normalu, ali zato Srbija ima dva preminula od Kovida 19 do danas na 100.000 stanovnika, što je bolje, odgovaram jednom narodnom poslaniku koji se pojavio nakon tri godine danas u Skupštini, verovatno da primi platu, bila je Što je bolje od Švajcarske za deset puta, koja ima hiljadu odsto veću smrtnost, bolje od Belgije koja ima za 30 puta veću smrtnost, od Španije koja ima 156 puta veću smrtnost nego Srbija, od Italije koja ima osam puta veću smrtnost nego Republika Srbija, a ima 177 puta veću smrtnost zapravo nego Republika Srbija.Gospodo narodni poslanici, za ove uspehe u borbi protiv Kovida 19 u prvom poluvremenu zaslužni su: pod broj jedan, građani Republike Srbije, po nekim istraživanjima analitičara 97% građana podržava i provodili su te mere, zdravstveni radnici, naši heroji, Vlada Republike Srbije na čelu sa vama, gospođo Brnabić, predsednik Republike Srbije koji je bio motor borbe za suzbijanje Kovida 19 i vas, gospodine Dačiću, što se tiče inostranih poslova, na vrlo korektan način.I na kraju, poštovani građani, izdržimo ovo drugo poluvreme, do zadnjeg minuta. Time ćemo sačuvati vas, sami sebe i sačuvaćemo ono što nam je sveto, našu otadžbinu. Hvala lepo.

i najčešće služi kao neka zloupotreba i zamena za replike, jer na Poslovnik nema prava na repliku.Morao sam pri kraju konačno ovog našeg saziva da kažem da način na koji je kolega Atlagić govorio, i to ne samo sada, nego i mnogo puta ranije,

ali on svaki put koristi, upravo krši ovaj član 107. Poslovnika, gde se pominje, pored ostalog, korišćenje uvredljivih izraza, iznošenje činjenica i ocena itd.Znači, dostojanstvo Skupštine je višestruko ugroženo i time što se koriste uvredljivi izrazi toliko puta rutinski da već predsedavajući u raspravi ne reaguje i ne primećuje te izraze, kao i oni koji nas gledaju. Điki mafija, Janko stanokradica,

od kojih neki nisu uopšte članovi Skupštine, neki čak nisu ni u politici, kao što je penzioner ili akademik, ali penzioner prof. Teodorović.Da ne govorim o tome što se dve trećine izlaganja bazira i svede na kritiku, i to na jednu ne kritiku, nego na ostrašćeno pljuvanje po jednom od lidera opozicije i time se zapravo, na stranu što se čini njemu usluga, možda, a možda se i diskvalifikuje ili humanizuje, ali svakako se krši dostojanstvo parlamenta i važan povod koji nas je ovde sakupio, i to ne samo sada nego, rekao bih, svaki put u replikama, odnosno izlaganjima uvaženog kolege Marka Atlagića. To se dešava, predsedavajući to nekako gledaju, preko toga prelaze i nikada, nikada ne reaguju, a svaki put bi mogli, za ove četiri godine na praktično svako njegovo izlaganje bi se moglo reagovati na ovaj način i tretirati kao flagrantna povreda Poslovnika.

rekli.Narodni poslanici svoje diskusije vežu za utiske koje donose iz sredine u kojoj rade i žive. Upravo ste spomenuli nekog akademika koji se uporno bavi politikom, pa Marka Atlagića naziva maltene fašistom

jer će ili da bude akademik ili političar. Može i jedno i drugo, ali onda da bude ovde ravnopravan sa nama, a ne da on priča šta želi, a mi da moramo da trpimo zato što smo političari.Druga stvar, kada su u pitanju ti nadimci, evo, ja sam jedan nadimak preneo od građana Srbije koji sam čuo i tada predsedavajuća Nataša Mićić mi nije izrekla opomenu, a bila je mnogo strožija nego što smo mi sada. građani Srbije su Božidara Đelića zvali „Boža derikoža“ ili „Miki Maus“, kao što mu je nadimak dala Nataša Jovanović, koleginica, niko zbog toga nije dobio opomenu.U ovom parlamentu ono čega sam se uvek gnušao jeste uvlačenje članova porodice u politiku, a samo jedan kolega iza vas je postavio jedno pitanje da li je tačno, pitao je ministra unutrašnjih poslova, da li je tačno da predsednik Republike tuče svoju ženu? Vi očekujete da kolega Marko Atlagić i drugi poslanici na to gledaju blagonaklono i da na bilo koji način ne pronađu način da na sve te uvrede odgovore, a o deci i uvlačenju dece u politiku ne želim da pričam.Znači, pričam.Znači, ako želite da se bavite politikom prvo morate da imate dobar stomak da bi ste trpeli udarce i dovoljno časti i poštovanja

Hvala.Poštovani građani Republike Srbije, prvo moram da vam se svima izvinim svima u ime svih narodnih poslanika što ste pola sata morali da slušate ovo izlaganje koje je ispod svakog nivoa bilo kog dostojnog i časnog čoveka.Kao Ličanin, po majci, moram takođe svim Ličanima da se izvinim što su morali isto ovo da slušaju. Ovo je jedna neverovatna skupina izjava koja je izbačena, neverovatna skupina uvreda i ovo vam je primer kako Skupština radi ovde, predsedavajući bi morao da spreči ova i ovakva izlaganja.Svetska zdravstvena organizacija je na početku ove pandemije, histerije govorila o tome da će biti preko 40 miliona mrtvih na celoj pa su onda polako to revidirali. Svi modeli koji su stvorili pandemiju histerije i straha su pali. Na kraju je ispalo da je, recimo, u Evropi polovina umrlih, umrlo u staračkim domovima. Pazite, polovina. Četvrtina umrlih u Srbiji je u jednom staračkom domu. Uopšte ne znamo koliko je uopšte u staračkim domovima, u bolnicama.Ispada da je cela ova histerija, u stvari, dignuta da bi vam se uzela Sve vlade sveta, i ova naša ponajviše, su učestvovale u tome, da se iživljava na vama. Ni jedan život nisu spasili, ni jedan jedini. Prave nas budalama. Prvo im je virus bio smešan. Izgleda sad da je virus bio ovde i u decembru i januaru, to govore članovi Kriznog štaba. Tada je sve bilo u redu, ni vanrednog stanja, saobraćaj je radio, sve je bilo kako treba, a od tada virus izgleda nije bio kao kuga.Onda, posle toga su zarad izbora, kad su skupili potpise počeli da pričaju kako je virus kao kuga, a sad treba sve da se okrene naopako. Sada možemo da izađemo na izbore kada saobraćaj ne radi, nigde ništa ne moramo da radimo. Građani Republike Srbije, prave nas budalama. Hvala. Poštovane kolege, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih zbog ovakve diskusije kolege Radulovića želeo da se izvinim porodicama 258.395 preminulih od epidemije ili pandemije koronavirusa, to računam i građane Srbije koji su preminuli. Jedan ovakva diskusija zaista ne vredi ovom parlamentu i ja se zaista izvinjavam porodicama svih preminulih.Pravo na repliku, narodni poslanik Tatjana Macura.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Dakle, nakon ove gomile budalaština koje je u polasatnom izlaganju izneo naš kolega, narodni poslanik, nažalost. Jedino što imam da poručim kolegi – vama je sigurno potrebna pomoć, ali moraćete da počnete da sarađujete. Pravo na repliku, narodni poslanik Marko Atlagić.Izvolite. **Marko Atlagić** Pozivam uvažene narodne poslanike, ovo dvoje narodnih poslanika koji su sada pre mene govorili, pitam vas, gospodine Raduloviću… Jel on tu? Ne, pobegne on uvek kad treba. Inače, on dođe ovde samo na prestupnu godinu.Da li je tačno, gospodine Raduloviću i vi koji ga zastupate, ustanite, i vi gospodine koji su kritikovali ove citate koji su tačni, sve do jednog su tačni, a vi to dobro znate. Pretpostavljam da ste dobili pare da ovo negirate. Ustanite i recite – gospodine Atlagiću, nije tačno, nisu to rekli. Ustanite, bre!Da li je tačno, gospodine Raduloviću, da ste rekli, citiram: „Ovo ludilo koje su izazvali Svetska zdravstvene organizacija i Kina i Kina i belosvetski novinari proizvodi recesiju“ ili ne? Da li je tačno, gospodine Raduloviću? Suočite se, nemojte bežati.Da li je tačno, gospođo Macura da ste to izrekli u intervjuu „B 92“, iako vas navodio voditelj da kažete, a vi ste uporno jednostrano govorili, nipodaštavajući pomoć Narodne Republike Kine u najtragičnijem momentu za naše građane? Recite, bre da li je tačno ili ne? Građani su vas slušali i jednog i drugog. Nemojte nama spočitavati da ne želimo dijalog, a želimo gospodo dijalog, a dijalog nije blaćenje. Dijalog se zasniva na istinitosti iznetih činjenica i vi gospodo novinari, sve drugo je kritizerstvo, a ne kritika.Ako ste pravi narodni poslanici vas dvoje, ustanite i predložite mere. Niste hteli to za vreme ove epidemije nego ste pozivali na bojkot. Znate šta to znači u vanrednom stanju? Hoćete da vam ja kažem, koji je iskusan i u prošlom veku. Hoćete da vam govorim od Prvog srpskog ustanka kakvu su zakletvu polagali oni kada je otadžbina u krizi. Takvu zakletvu smo svi trebali u vanrednom stanju polagati. Moramo stati na oltar otadžbine, ne pozivati na bojkot. Pa, građani su šokirani 97% vaših analitičara kaže, podržavaju ove mere. vi?Izdignite se bre iznad, dajte predloge. Hoću dijalog. Hoću borbu ovde sa vama. Borbu mišljenja, a ne fizičku borbu i rušenje najveće svetinje, zastave, dva puta, od čoveka koji fašizam ovde zagovara u ovoj državi. Neće proći fašizam.

da niko ne može da mu odgovori.Nisam imala nameru zato što je to što on priča zaista mučno, a rekla sam to i prošli put i sve u redu, politika nije prelep posao, nije posao koji prija baš svakom, težak je u tom smislu, ali postoje neke granice dobrog ukusa, ja mislim, ljudskog dostojanstva koje ne treba da se prelaze.Rekla sam prošli put, pa sam se zato javila i ovaj put, samo da kažem. Znate šta, evo, meni možete da kažete zaista bilo šta, izabrala sam da se bavim ovim poslom, možete da me vređate. Prihvatam, govorite šta god želite, optužujte Vladu, recite da smo ovakvi, onakvi, recite šta god želite, ali kada kažete da nijedan jedini život nismo spasili, vi ste onda uvredili naše lekare, medicinske sestre, tehničare, infektologe, epidemiologe, tranfuziologe, anesteziologe. Vi ste uvredili na najgori mogući način sve ljude u našem zdravstvu koji se preko dva meseca sada bore protiv ovog virusa. Zaista, znači, svi liči, mentalni problemi po strani.Morate, i svako od nas, mora imati osnovno ljudsko poštovanje prema našim zdravstvenim radnicima.

zahvaljujući svemu onome što su naši zdravstveni radnici uradili.Nemojte to da radite. Hajde da imamo crvenu liniju. Možda su mnoge pređene, mnoge pogažene, ali zaista ne postoji izgovor - ni mentalni problemi, ni ovakvi problemi, ni onakvi problemi, ni mržnja, ni mržnja prema Ani Brnabić, ni prema Vladi Srbije. Evo, nas Evo, nas vređajte, omalovažavajte, recite šta god, ali se zaustavite pred našim zdravstvenim radnicima. Ljudi su spašavali živote, spašavaju ih i u ovom trenutku i spašavaće ih u budućnosti.To što vi imate u vašoj glavi teorije zavere, to što vi u vašoj glavi imate filmove kakvi ne postoje u normalnom svetu, to je zaista vaš problem. Ali, nemojte govoriti za ljude koji sve od sebe daju da nisu spasili ni jedan život. To nije tačno i to mnogi građani Republike Srbije znaju. Hvala.

Hvala, predsedavajući.Poštovani građani, usvajanjem odluke o prestanku vanrednog stanja i pratećeg zakona mi iz Ujedinjene demokratske Srbije vidimo da prestaju da važe uglavnom odbrambene i epidemiološke mere, a nastavljaju da važe one ekonomske.Naime, prestankom važenja Uredbe o merama Vlade u vanrednom stanju, prestaju da važe mere zabrane kretanja, mere socijalnog distanciranja propisane u toj uredbi, na primer, najviše 10 ljudi na sahranama uz najmanje dva metra rastojanja, prestaje da važi, recimo, odredba kojom MUP licima sumnjivim na zarazu može odrediti boravak na adresi prebivališta ili boravišta. Prestaju da važe zabrane održavanja zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom i u zatvorenom Prestaje da važi i zabrana sletanja na aerodrome i poletanja sa njih radi prevoza putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju i prestaje da važi i zabrana međunarodnog, drumskog i železničkog prevoza putnika. Dakle, to su sve uredbe koje prestaju da važe. važe. Prestaje da važi i uredba kojom se poslodavci obavezuju da reorganizuju rad shodno epidemiološkim uslovima.Dakle, sve ove snažne odbrambene mere se ukidaju, a virus je i dalje tu. Istina, ostaje na snazi epidemija kao zakonski okvir za postupanje, po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakonu o javnom zdravlju.Ali, nedostaje nam, ili barem nismo videli i čuli danas, plan kako ćemo se mi kao građani i kao društvo prilagoditi i navići na suživot sa virusom, a što će biti nužno, u bliskoj i u srednjoročnoj budućnosti?Neke vlade evropskih država već su napravile takve planove i na jedan vrlo jednostavan i razumljiv način su ih prezentovale građanima. Iskrenost sa kojom su prema građanima nastupile bila je dovoljna za podršku i uvažavanje nemogućnosti preciznog planiranja. I tim vladama nikakva samohvala i nikakva propaganda potrebna.Nas iz Ujedinjene demokratske Srbije zanima plan povratka u život sličan onom od pre epidemija. Naravno, razumemo da taj život neće moći biti potpuno isti, ali očekujemo plan kako ćemo se vratiti što sličnijem načinu života kako vreme bude odmicalo. Recimo, plan do, na primer, septembra. Dakle, redosled koraka povratka u život građana, preduzeća, škola, vrtića, domova za stare, zdravstvenih institucija - kakav je plan da zdravstvene institucije vrate nivo pružanja zdravstvenih usluga nevezanih za aktuelnu aktuelnu epidemiju? Koji će kriterijumi biti korišteni pri odlučivanju o tim merama u tom planu, hoće li u taj proces biti uključeni i sindikati, zaposleni, druge zainteresovane društvene grupe?Interesuje nas koliko često će se i kako ažurirati ekonomski paket kriznih i postkriznih mera, mere koje se tiču putovanja, otvaranja države prema međunarodnom okruženju i odgovori na sve druge društvene društvene izazove? Kako ćemo ići u bioskope? Kako ćemo ići u pozorišta? Ili to možda nije ni važno onima koji nam kreiraju krizne i postkrizne mere?Ne možete reći samo da ćete aerodrom otvoriti kada se otvore aerodromi po Evropi, da smo mi spremni a da čekamo druge. Jer, dovoljno je pogledati red letenja sa frankfurtskog aerodroma - danas u 15.15 otišao je let za Milano, u 15.40 za Rim, u 13.15 je otišao, na primer, let za Njujork, ovim ne impliciram da postoje uslovi da se avionski saobraćaj vrati u redovan režim, već da se građani zbunjuju kada čuju da granice nema šanse da skoro budu otvorene, ali onda istovremeno ministar prosvete najavljuje skore ispitne rokove. Šta da planiraju studenti iz Republike Srpske kada dobiju takve informacije?Fakulteti su dobili instrukcije da od 15. maja otpočnu sa održavanjem nastave i te instrukcije su napisane tako da su fakulteti shvatili da je na svakome od njih da odluči hoće li raditi po učionicama ili će raditi na daljinu, shodno svojim svojim mogućnostima.Kad smo raspravljali o budžetu, ministar finansija se hvalio jesenas kako kapitalne investicije imaju mnogo veći multiplikativni efekat na privredni rast, a to je ono što je najvažnije za budući životni standard građana. Međutim, ekonomski paket predviđa kresanje kapitalnih investicija. I o tome mi ovde nismo čuli ni reč ni danas ni prošle nedelje, jer su sednice tako koncipirane da imamo samo plenum i da nemamo kada o različitim ekonomskim rešenjima da raspravljamo i da ukrštamo argumente, da vidimo šta je najbolje.Na prethodnoj sednici sam govorio o tome kako su kontradiktorne i zbunjujuće poruke od organa vlasti shvaćene, pa građani nisu sigurni da li se krizom upravlja iz političkih motiva ili njome rukovodi struka, pa onda posledično građani misle da su mere preoštre obzirom na epidemiološku situaciju, da su rigorozne, ali istovremeno i da je epidemiološka situacija gora nego što se predstavlja i da u oba slučaja iza svega toga stoje neki politički motivi.Zato građani lupaju u šerpe, zato, jer sumnjaju u opravdanost mera kojima su podvrgnuti i kompetentnost onih koji krizom upravljaju, a sumnjaju jer čuju šta im se govori, čuju te konfuzne poruke, a ne zato što vole Janka, Marka, Peru, Žiku ili Đoku. I bakljadama ih nećete od tog uverenja razuveriti. Možete ih samo dodatno iritirati, a usput i kršiti zakon kada im ugrožavate zajedničku imovinu penjući se na krovove zgrada, jer to je njihova imovina, i usput kršite i policijski čas, zabranu okupljanja itd.Dakle, mi ne vidimo fazni plan sa datumima trajanja svake faze i sa informacijom o tome kako će pojedine mere izgledati u svakoj od faza. Ja mogu ustupiti nadležnim državnim organima konkretan plan u PDF formatu na 25 strana jedne države članice EU, gde je svih pet faza datumski razjašnjeno, sa prikazom svake od mera u svakoj od tih faza. Dakle, kako će izgledati mere koje građani pojedinačno moraju da sprovode - nošenje maski i rukavica, kućna samoizolacija, izlazak starije populacije u šetnje, nabavke, porodična i druga okupljanja na otvorenom ili zatvorenom, posete starijima od strane male dece.Neke dece.Neke evropske vlade, recimo, planiraju meru ograničavanja velikih porodičnih okupljanja npr. svadbi, kao i četrnaestodnevnu kućnu samoizolaciju za povratnike u zemlju čak i posle 10. avgusta. U nekim evropskim zemljama povratak na redovan radni režim krenuće tek od 1. juna samo tamo gde je moguće održavati rastojanje od dva metra između zaposlenih.Mi ukidamo uredbu o posebnom organizovanju rada poslodavaca u vanrednom stanju i naši poslodavci praktično već pozivaju zaposlene na svoja radna mesta u potpuno redovan radni režim, a virus je i dalje tu.Dakle, to nije plan. Možda nama ovakve mere ne trebaju, ali mi ne vidimo plan. Mi nastavljamo fudbalsko prvenstvo 30. maja. To je stvarno krajnje neobična stvar koja zaslužuje posebno objašnjenje.Dakle, koliko god se izborna kampanja zahuktavala i koliko god stalno bili u njoj, hajde jednom da se bavimo poslom i informisanjem građana, da ih ne izlažemo propagandi, da ih sluđujemo dezinformacijama o raspadu EU. To slušamo već 30 godina, 30 godina se raspada, nikako da se raspadne, neće se ni raspasti. Dakle, da se batali propaganda, jer zaista zdravlje ljudi je u pitanju. Zahvaljujem na pažnji.

Izgleda da kako ova epidemija jenjava tako su političke teme te koje dolaze do izražaja. Zaista se slažem sa predsednicom Vlade da je bilo mučno slušati pojedine poslanike i zaista je neverovatno do koje sve mere su neki spremni da idu u relativizaciji i žrtava ovog virusa i svih napora lekara da broj tih žrtava bude što manji.Pošto čujemo da mi nismo imali nikakav plan, da se o tome nije govorilo, samo bih podsetio sve građane i sve narodne poslanike da su na samom početku vanrednog stanja naši lekari veoma detaljno govorili o tome šta tačno očekuju od virusa, iako je bilo jako teško u tom trenutku nešto predviđati, jer smo videli da je ceo svet bio zatečen. Naši lekari su tada otprilike rekli da se može očekivati da će epidemija da raste negde do pravoslavnog Vaskrsa, a da će, ukoliko budemo poštovali mere, nakon toga krenuti da jenjava i da ćemo u nekom trenutku, početkom maja meseca, imati ispod 5% zaraženih zaraženih od broja testiranih.Ako danas pogledamo poslednji rezultat, mislim da je procenat zaraženih od broja testiranih negde oko 1,8%, što je najniži procenat od samog početka. To najbolje govori da su naši lekari odlično znali sa čime se suočavaju, da su ipak napravili neke koliko-toliko dobre procene i da su te mere ipak dale rezultate.Mislim da je malo pretenciozno da mi sada pričamo o tome kako EU ima neke planove, ne znam, za avgust mesec, a deset dana pred onu katastrofu u Italiji i Španiji niko nije imao pojma šta će da se dogodi.Kada govorimo o našim merama tu je posebno zanimljivo da poredimo i našu zemlju sa nekim zapadnim zemljama slične veličine i da primetimo da te zemlje imaju po 20, 30, pa i 40 puta više preminuli. Mislim da se tu najbolje vidi ta razlika u merama koje smo mi preduzeli, kada smo se potrudili da smanjimo, da tako kažem, nepotrebne kontakte na minimum i da na neki način fizički odvojimo najstarije stanovništvo od ostatka populacije. Mislim da se upravo tu vidi razlika, jer je očigledno među tom tom populacijom najveći procenat smrtnosti i zato mi mamo 200 preminulih, a neke zemlje slične veličine, kao što je naša, imaju po 2.000, 3.000 ili čak 8.000, kao recimo Belgija koja ima samo par miliona više stanovnika nego Srbija.Prosto Srbija.Prosto mi je neverovatno da postoje narodni poslanici ne mogu da naprave razliku između tog trenutka kada smo te mere uveli, kada je virus bio najjači, kada je epidemija bila najžešća, kada je išla uzlaznom putanjom i da naprave razliku u odnosu na ovaj sad trenutak kada epidemija jenjava. Kao što ne mogu da razumem ni mnoge druge primedbe tipa - zašto preko dana možemo da se šetamo, a noću ne možemo, jel to korona napada samo noću. Pretpostavljam da ipak preko dana moramo da završimo neke životne poslove, a da uveče i noću ne moramo da ostvarujemo kontakte. Ili, ako neko kaže kako možemo da idemo u prodavnice, a ne možemo u parkove, pa valjda u prodavnice moramo da idemo da bi preživeli, a da se družimo i roštiljamo u parkovima baš i ne moramo u ovih mesec dana, može to malo da sačeka.Na kraju krajeva, sve te mere nisu uveli političari, uveli su ih lekari, i to tim lekara za koje smatram da su najbolji koje u ovom trenutku imamo u našoj zemlji i da se pokazalo vremenom da su te mere ipak dale neke rezultate.Ono što je bilo primetno jeste da apsolutno svaki lekar koji je samo nešto pozitivno rekao o reakciji države i pomoći države u tim najtežim trenucima bio je satanizovan od strane opozicionih aktivista, političara, medija i uvek se sve svodi na to, ako kažu nešto pozitivno, biće satanizovani, ako kažu nešto loše, eto njima pet termina unapred i na N1 i na Nova S, tamo će da budu bukvalno inventar, samo je bitno da nešto loše kažu o svojoj državi.Mislim državi.Mislim da su ovde bila tri ključna faktora koja su nama pomogli da ovu krizu za sada prebrodimo na što bolji način. Tu pre svega mislim na naše zdravstvo, a za koje moram da kažem da je bilo jako, jako potcenjeno godinama unazad. Mi valjda mislimo da je popularno da loše govorimo o sami sebi i o našoj zemlji, da je trava uvek nekako zelenija u komšijinom dvorištu, a ja mislim da su naši zdravstveni radnici pokazali, u ovim najtežim trenucima, da su i te kako sposobni da se izbore sa krizom i da mi možemo biti ponosni na njih.Kao drugi faktor, naravno, izdvojio bih i državu koja je reagovala najbrže što je mogla i ispunila sve ono što je struka tražila i sve ono što je bilo neophodno da država, koliko-toliko, normalno funkcioniše u tom vremenu specifičnih okolnosti kada život nije bio uobičajen i kada je imala i te snage da primeni neke ekonomske mere, da pomogne privredi i građanima, a da finansijski sistem ostane stabilan u zemlji.Kao treći faktor bih izdvojio građane, jer smatram da su ubedljivo najvećem, u veoma visokom procentu, bili jako odgovorni, jako disciplinovani i ispoštovali ono što je struka tražila od njih, da smo imali ogroman broj volontera širom zemlje koji su pomagali najstarijim ljudima kada nisu mogli da izlaze napolje i da smo sa ta tri faktora uspeli zajednički da, u ovom trenutku, imamo one rezultate koje smo priželjkivali na početku vanrednog stanja.Ono što je važno jeste da država nastavlja da jača naše zdravstvo i mogu da kažem da, od ponedeljka, u Čačku i Gornjem Milanovcu, znači za to znam, a pretpostavljam da je slično i u drugim gradovima i opštinama, nema više nezaposlenih lekara na birou, a mogu i da kažem da su danas sve medicinske sestre, koje su zaposlene na određeno vreme u bolnici u gradu Čačku, dobile rešenje za stalni radni odnos.Takođe, kao što znate, na samom početku krize zdravstveni radnici su dobili novo povećanje plata od 10% i mislim da je baš juče bila isplata, ako se ne varam, drugog dela aprilske plate.

itd. Zašto je bitno to što kažem?Bitno je zato što je 2012. godine cela plata medicinske sestre bila oko 31, 32 hiljade dinara. Kada vam neko, poput Dragana Đilasa, kaže da će posle šest meseci, kada dođe na vlast, da vrati dostojanstvo i poštovanje zdravstvenim radnicima tako što će da im poveća platu, samo se setite da je danas jedna polovina plate medicinske sestre jednaka celoj plati medicinske sestre iz 2012. godine, imamo najmanju inflaciju u Evropi, da nam nacionalna valuta nije izgubila vrednost, da je ista kao pre osam godina i da u evrima imamo duplo veću platu za medicinske sestre danas, nego pre osam godina. Ništa od toga nije bilo lako da se sprovede i ništa nije palo sa neba, nego je bio potreban ozbiljan rad.Još jedna tema koja je veoma aktuelna, a to je tema izbora. Kao što znate, mi smo izbore odložili po savetima struke. Mogli ste da čujete i od naših lekara i od svetskih lekara da su očekivanja da će virus biti najslabiji u letnjima mesecima, ali da postoji velika opasnost da se na jesen epidemija ponovo vrati.Potpuno je apsurdno apsurdno i nelogično da slušamo od jednog dela opozicije zahtev da izbori budu baš na jesen, kada praktično ceo svet očekuje neku novu krizu koja može da bude i veća nego ova. Onda shvatate da se tu zapravo radi samo o jedno, a to je da je njima potrebno još par meseci da se spreme, jer četiri godine nije bilo dovoljno, pa onda po svaku cenu žele da te izbore odlože, iako struka svuda u svetu kaže da ta jesen može biti mnogo problematičnija nego leto.Ne znam šta bih rekao o onome što se desilo danas na početku zasedanja, a kada je moj kolega iz Čačka uradio to što je uradio. Mislio sam da je posle godinu i po dana, koliko nije dolazio u Narodnu skupštinu, a primao je platu i Narodna skupština mu je plaćala stan u Beogradu… Smatrao sam da je normalnije da dođe na svoje mesto, da se prijavi za reč i da za mikrofonom kaže sve što ima, ali je on ipak odlučio da od Skupštine pravi cirkus i da po svaku cenu inicira neki sukob, jer je valjda cilj da ga neko iznese odavde, valjda je njegov cilj da ga neko uhapsi da bi glumio političku žrtvu, kao što je cilj onoga što je uradio Dragan Đilas.To mora opet da se kaže, da mu apsolutno niko nikada nije pomenuo decu, da sam čak siguran da niko u Srbiji niti zna ko su mu deca, ni kako se zovu, ni koliko godina imaju, u koju školu idu, apsolutno ne znaju ništa o njegovoj deci i o deci ostalih opozicionara, što je i ispravno, ali su zato građani Srbije nebrojeno puta mogli da čuju svakakve gadosti o porodici predsednika Aleksandra Vučića i njegovoj majci, ocu, bratu, deci.Mislim da bih ostao celo veče kada bih samo nabrajao šta smo sve mogli da pročitamo od strane njihovih aktivista, od strane njihovih medija i da to oni apsolutno nikada nisu osudili.Ono što je potpuno jasno, jeste da se iza svega toga krije jedan pokušaj da se u Srbiji isceniraju sukobi, da neko bude uhapšen, da se neko pobije na ulici, kako bi poslali u svet sliku da je Srbija jedna politički nestabilna zemlja, tiranija u kojoj se ljudi tuku po ulici u kojoj se hapse opozicioni političari i ti pokušaji traju već godinu i po dana i upravo ono što smo videli jutros u režiji Boška Obradovića je jedan takav pokušaj.Imamo pokušaj.Imamo primer i tih lupanja u šerpe, što je jako zanimljivo, u osam i pet lupaju u šerpe, jer su nezadovoljni zbog mera koje smo uveli na zahtev lekara, na zahtev struke, samo zato da bi sačuvali zdravstvo, da nam zdravstvo ne bi puklo usled velikog naleta broja pacijenata koje smo mogli da imamo.Dakle, poslušali smo te savete, da zaštitimo zdravstveni sistem. Lekari su nebrojeno puta pozivali građane da te mere poštuju, da ostanu kod kuće i na kraju, imate ljude koji u osam sati navodno tapšu, a posle lupaju u šerpe. Pa što onda tapšete, ako nećete da slušate šta vas lekari mole već mesec i po dana, nemojte tapšati, licemerno je. Lupajte u te šerpe, ali u osam nemojte ništa da radite.I ono što je potpuno neverovatno, mogli smo da čujemo kako živimo u tiraniji, u logorima, pa kaže jedan političar, baš Dragan Đilas, kaže – Srbija je najveća tamnica u Evropi, u trenutku kada smo imali jedan vikend policijski čas. Tamnica je da provedete vreme u svojoj kući i u svom domu sa svojom porodicom.Ja zaista mislim i zaista mi je žao onih ljudi koji svoj dom i svoju porodicu doživljavaju kao tamnicu i mislim da njima pomoći nema. Hvala. Hvala.